Predlagatelj izmjena i dopuna zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku.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 Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Izvješća sa sjednica odbora smo primili. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu i zajednički Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Izvolite gospodine državni tajniče. Davor Mrduljaš. Gospodine potpredsjedniče, zastupnici i zastupnice. Pred vama je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu sa konačnim prijedlogom zakona. Razlog zašto Vlada predlaže ovaj zakon je provedba zaključka Vlada kojim je određeno da se svi posebni zakoni moraju uskladiti sa Zakonom o koncesijama pa se između ostalog, nedavno smo usklađivali Zakon o komunalnom ovdje, evo sada smo još i ovaj posljednji zakon iz područja djelokruga ovog ministarstva to je ovaj Zakon o otpadu koji sadrži koncesije i postupak dodjele koncesija i općenito cijelo pitanje koncesija valjalo je uskladiti sa Zakonom o koncesijama što se ovim zakonom i čini. Pored ostalog prateći primjenu ovoga zakona od kada su donesene sve njegove novele odnosno izmjene i dopune uočili smo određene pravne praznine i neke stvari koje je tim prazninama trebalo popuniti i riješiti pa se tako određuje pravo države na sanaciju lokacijama visoko opterećenim opasnim otpadom te pravo države u slučaju takve sanacije, uređuje se prekogranični promet otpadom koji se usklađuje s Uredbom EZ o pošiljkama otpada i uredili smo jedan dio koji se odnosi na uvoz otpada koji bi se mogao uvoziti u Hrvatsku samo u svrhu materijalne oporabe iz koje nastaje finalni proizvod ili određena sirovina. Ovom prilikom bilo je na odborima vrlo živo i htio bih zahvaliti na jednoj vrlo konstruktivnoj raspravi koju smo vodili na Odboru za zaštitu okoliša i prostornog uređenja i gdje smo još određenim amandmanima poboljšali taj tekst i čak ga ja bih rekao i pravno doradili i u određene pravne praznine, odnosno ne pravne praznine nego bolje rečeno pravne prijepore koji su se javili kod pojedinih odredaba popravili. I mislimo da na temelju i tih amandmana koje je predložio ovaj odbor odnosno zajednička sjednica Odbora za zaštitu okoliša i Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo kao i drugih odbora koji su dali svoje amandmane da smo dobili jedan vrlo kvalitetan tekst zakona u tom dijelu i da sve određene dvojbe koje bi mogle proizaći u daljnjoj primjeni zakona su na taj način otklonjene. Evo, toliko u najkraćim crtama. Ostavljam vam za raspravu i ostajem otvoren za vaše odgovore. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Žele li predstavnici odbora uzeti riječ? Odbor za zakonodavstvo? Ne. Odbor za zaštitu okoliša? Ne. Odbor za lokalnu i regionalnu samoupravu? Ne. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo i zajedno sa Odborom za zaštitu okoliša kolega Rošin. Izvolite.

već i zato da bi se određene teme mogle šire, kompleksnije sagledati i raspraviti pa na takav način smo raspravljali i o Prijedlogu zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o otpadu sa konačnim prijedlogom zakona, naravno u hitnom postupku, prvo i drugo čitanje, tako da ovo izvješće koje čitam čitam u ime Odbora za zaštitu okoliša i u ime Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo. Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora raspravili su na zajedničkoj sjednici, održanoj 2. srpnja 2009. godine Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o otpadu sa konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 19. lipnja 2009. godine uz prijedlog da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi zakon donese po hitnom postupku. Odbor za zaštitu okoliša temeljem članka 84.a Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio je predloženi zakon kao matično radno tijelo dok je Odbor za zaštitu okoliša temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio predloženi zakon kao zainteresirano radno tijelo. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istaknuo je da će se donošenjem Izmjenama i dopunama Zakona o otpadu uskladiti sa odredbama Zakona o koncesijama. Predloženim zakonom omogućuje se uvoz oporabljivog otpada u Republiku Hrvatsku te usklađuje prekogranični promet otpadom s uredbom EZ o pošiljkama otpada radi zbrinjavanja, pošiljkama otpada br. 1013./2006. u dijelu koje se odnosi za izvoz i provoz neopasnog otpada radi zbrinjavanja. Ocjena je da su provedbom Zakona o otpadu i njegovim provedbenih propisa stvoreni uvjeti i osigurani kapaciteti za uvoz materijalno oporabljivog otpada u Republiku Hrvatsku. Predloženim zakonom ujedno se i mijenjaju odredbe kojima se regulira postupak plaćanja naknade za gospodarenje posebnim kategorijama otpada na račun Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od strane proizvođača i uvoznika proizvoda od kojih navedeni otpad protječe. U izlaganju posebno istaknuto da je izmjenama zakona omogućeno iskorištavanje vrijednih svojstava otpada koji ako se definira kao otpad i ako kao takav završi u okolišu jest opasan dok kao sirovina može biti oporabljen u korisni materijal. Nizom pravilnika o posebnim kategorijama otpada omogućen je razvoj poduzetnika koji zapošljavaju od 3 i pol do 4000 radnika. Zakonom je predloženo i rješenje naknade troškova državi ukoliko sanira lokacije visoko opterećeni opasnim otpadom, a kada je onečišćivač poznat ali nije izvršio sanaciju ili je odbije izvršiti. U nastavku uvodnog izlaganja svoje primjedbe na Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama zakona o otpadu dala je predstavnica Udruge Zelene akcije. Pohvalila je prihvaćanje nekih primjedbi koje je predložila Zelena akcija u postupku izrade nacrta prijedloga zakona. Međutim, izrazila je zabrinutost zbog izostanka explicitne zabrane uvoza opasnog otpada koja postoji u važećem Zakonu o otpadu. Te zatražila da se navedena odredba unese i u ovaj prijedlog zakona. U raspravi o Prijedlogu zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o otpadu iskazana je sumnja da postojeći kapaciteti za …/Govornik se ne razumije./… otpada nisu dostatni niti za potrebe Hrvatske. Izraženo je žaljenje što nije istaknuta primjena načela onečišćivač plaća. U članku koji regulira sanaciju lokacija visoko opterećenih opasnim otpadom ali je podržano uvođenje prava državi na naknadu svih troškova sanacije koje se provode o njenom trošku. Nadalje, pohvaljena je mogućnost uvoza otpada čija se korisna svojstva mogu iskoristiti s ciljem razvoja gospodarstva i povećanja broja radnih mjesta. U nastavku rasprave iskazana je dodatna zabrinutost oko mogućnosti uvoza opasnog otpada pa čak i kada se radi o uvozu u svrhu oporabe. Spomenuto je i to da ne postoje tehnologije koje uopće ne utječu na okoliš i zdravlje zaposlenih te iskazana bojazan zbog niske ekološke svijesti poduzetnika i nedostatnog kapaciteta odgovornih institucija za nadzor gospodarenja otpadom. U odboru na iskazane primjedbe predstavnik predlagatelja odgovorio je da postoje dovoljni kapaciteti za uvoz pojedinih vrsti otpada u svrhu oporabe a da je spomenuto načelo onečišćivač plaća provedeno kroz niz pravilnika te da je uredba o plaćanju naknade korisnika okoliša a koja opterećuje pogone koji štetno djeluju na okoliš spremna na upućivanje u proceduru. U odgovoru na pitanje o tehnologijama koje opterećuju okoliš odgovoreno je da svaka djelatnost ima utjecaja na okoliš ali je bitno da ga ne opterećuje iznad propisanih granica. Nakon provedene rasprave, odbori su većinom glasova, Odbor za zaštitu okoliša sa 7 glasova za i 2 glasa suzdržana, te Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo sa 7 glasova za i 3 glasa suzdržana odlučili predložili Hrvatskom saboru donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu zajedno sa sljedećim amandmanima. Amandman 1. na članak 3: U članku 18.a stavak 3. briše se, u stavku 7. iza točke dodaje se rečenica koja glasi: "Troškovi sanacije smatraju se troškovima stečajnog postupka. Dosadašnji stavci 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 3., 4. 5. i 6.". Obrazloženje, predloženim amandmanom uređuje se pitanje prava države u slučaju sanacije na način kojim bi se u primjeni izbjegli određeni prijepori te eventualna šteta koja bi mogla nastati za stranku zbog dvojbenog postupanja.

opasnog otpada osim u slučaju oporabe kada se s materijalnom oporabom dobiva novi proizvod ili sirovina koja oporabom prestaje biti otpad.", dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.". Obrazloženje, ovim amandmanom se uređuje pitanje iznimnog uvoza opasnog otpada za obradu u postrojenjima koja mogu osigurati potpunu reciklažu kojom se iz ovoga otpada dobiva novi proizvod ili sirovina koja nije otpad. Amandman 3. na članak 21., u članku 88. stavku 1., točki 19, u zagradi (iza brojke dva dodaje se riječ "i Obrazloženje, amandman je posljedica predloženog amandmana na članak 4. kojim se propisuje kaznena odredba. I konačno amandman 4. na članak 23. Članak 23. mijenja se i glasi: "Odredbe članka 18.a ovoga Zakona primjenjuju se i na postupke sanacije koje su u tijeku". Obrazloženje, ovom odredbom uređuje se pravo države na naknadu troškova sanacije i na postupke sanacije i lokacija opterećenim opasnim otpadom koje su u tijeku bez povratnog djelovanja. Hvala lijepo. Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime Kluba zastupnika SDP-a uvažena zastupnica Mirela Holy. Izvolite kolegice. Hvala vam, poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Na samom početku izlaganja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu, s konačnim prijedlogom zakona želim reći da će Klub zastupnika i zastupnica SDP-a biti suzdržan prilikom glasanja o ovom dokumentu. Razloga za suzdržanost kluba SDP-a ima mnogo, a sada ću pokušati objasniti koji su to razlozi. Nažalost, Vlada Republike Hrvatske i nadležno Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i ovom su prilikom, kao i mnogo puta prije, odlučili zanemariti krovni Zakon o zaštiti okoliša koji propisuje minimalni rok od 30 dana za sudjelovanje javnosti u postupku izrade zakona i provedbenih propisa koji bi mogli imati značajni utjecaj na okoliš. U klubu SDP-a smatramo kako je Zakon o otpadu propis koji ima iznimno veliki utjecaj na okoliš te je stoga bilo nužno da predlagatelj poštuje spomenuti 30-dnevni rok za provedbu javne rasprave. Nažalost, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva prilikom objave poziva javnosti za dostavu komentara, mišljenja i prijedloga na nacrt, na svojim Internet stranicama dana 4. svibnja 2009. godine nije objavilo datum početka, kao ni datum isteka roka za sudjelovanje javnosti. Osim toga, a na šta smo upozoravali prilikom prošlogodišnjih izmjena i dopuna ovog zakona, Zakon o otpadu se praktički mijenja skoro svake godine, a to nipošto ne doprinosi pravnoj sigurnosti. I ovom prilikom upozoravamo da će u vrlo skoro vrijeme biti potrebno napraviti sasvim novi Zakon o otpadu koji će biti usklađen s novom EU Direktivnom o otpadu, tzv. "West Framework" direktivom. U klubu SDP-a smatramo kako će to biti prilika da se razmotri reforma sustava gospodarenja otpadom, a s obzirom da je danas iznimno upitna

Iako se na prvi pogled čini kako se ovim Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu predlažu bazične i nužne izmjene zbog usklađivanja s novim Zakonom o koncesijama, te kako u tim izmjenama nema ništa sporno, nažalost to nije slučaj. Naime, ovim se prijedlogom zakona omogućava uvoz oporabljivog otpada, a i vidjeli smo opasnog otpada i to pod izlikom da su provedbom cijelog niza pravilnika kojima se uređuje gospodarenje posebnim kategorijama otpada, ostvareni uvjeti i osigurani kapaciteti za kvalitetnu i učinkovitu oporabu korisnog otpada, te da slijedom toga nema više potrebe za ograničavanjem uvoza takvog otpada. No je li doista baš tako? Zar se doista situacija u području postupanja s otpadom u proteklih godinu dana ili par godina u Hrvatskoj toliko popravila da već sada možemo govoriti o otpadu kao korisnoj sirovini, a ne više smeću koje ugrožava naš okoliš okoliš i prirodu, zdravlje ljudi i životinja? Na ovo pitanje moramo odgovoriti ne. Nažalost, nije se popravila. Naime, mi danas u Hrvatskoj ne možemo govoriti o sustavu gospodarenja otpadom jer mi tog sustava nemamo. Najočitiji dokaz ove tvrdnje je taj što danas u drugoj polovici 2009. godine još uvijek nemamo, osim u planovima i papirima, nijedan ponavljam nijedan centar za gospodarenje otpadom. Osim toga, činjenica jest da Republika Hrvatska nema kapaciteta pojedinih kategorija oporabe za obradu niti vlastitih količina otpada, a kamoli uvezenog otpada, a nemamo ni prikladnu metodu ili bas tehnologiju oporaba. Odredbe kojima se omogućava uvoz oporabljivog otpada u Hrvatskoj iznimno su uznemirile aktiviste i aktivistice za zaštitu okoliša, od kojih smo zaprimili cijeli niz primjedbi, predstavki i apela da učinimo sve kako bi se sporni članci 4. i članak 21. izmijenili na način da ne da ne omogućuju nekontrolirani uvoz otpada u Hrvatsku. Iako je u prijedlogu zakona o kojem danas raspravljamo izbačena odredba koja omogućava uvoz otpada radi zbrinjavanja i korištenja u energetske svrhe, a koja je postojala u nacrtu ovog zakona, prije njegovog ulaska u saborsku proceduru, iz ovog prijedloga zakona ipak nije jasno zašto se liberalizira hrvatsko tržište oporabljivim otpadom kada još ne raspolažemo s potrebnim kapacitet za oporabu u Hrvatskoj nastalog otpada. Podsjećamo kako je jedan od ciljeva Europske unije samodostatnog kapaciteta za oporabu otpada u Europi, kao i u svakoj zemlji članici zasebno, koje podrazumijeva poštovanje načela neposrednosti nastanka otpada odnosno ograničavanja uvoza otpada. Međutim, odredbe ovog prijedloga zakona ne samo da ne ograničavaju uvoz otpada, već razvodnjuju postojeće odredbe o uvozu otpada, a za takav stav ne postoji opravdanje tzv. usklađivanjem sa europskom legislativom. Naime, prošlogodišnje izmjene krovnog dokumenta Europske unije o otpadu, Republiku Hrvatsku kao zemlju u procesu pridruživanja ne obvezuje na potpunu liberalizaciju tržišta otpadom. Podsjećamo da članak 16. direktive 2008/98 EC, koji govori o principa samodostatnosti i neposrednosti, daje slobodu odlučivanja o uređenju tržišta otpadom u zemljama članicama. Stoga je nejasno zašto se ovim prijedlogom zakona predlaže takva, gotovo potpuna liberalizacija tržišta otpadom Republike Hrvatske. Iako pozdravljamo namjeru predlagatelja da zakonski uredi odnosno omogući nesmetane sanacije okoliša na lokacijama visoko terećenima terećenima opasnim otpadom, u slučajevima kada je onečišćivač ili proizvođač poznat, a odbio je izvršiti sanaciju, što je bio slučaj podsjećam sa sanacijom "Salonita", odnosno da mu omogući naplatu sanacije sjedanjem na nekretnine, a to je smisao članka 3. odnosno novog članka 18.a zakona, postavljamo pitanje hoće li članak 23. ovog prijedloga zakona a kojim se regulira naplata troškova i onih sanacija koje su izvršene prije stupanja na snagu ovog zakona, biti dovoljno jaki instrument provedbe te naplate? Iskreno se bojimo da neće. Koristimo i ovu priliku kako bismo upozorili da spomenuti članak 3. ovog prijedloga zakona, odnosno novi članak 18.a nigdje ne govori o obvezi poštivanja načelo onečišćivač plaća koji je obveza iz krovnog Zakona o zaštiti okoliša. Hoće li država naplaćujući troškove sanacije takvih objekata, sjedinjen na nekretnine, u te troškove uračunati neplaćene dugove po načelu onečišćivač plaća? U klubu SDP-a smatramo kako bi se u toj naplati definitivno morale uračunati obveze po načelu onečišćivač plaća. Slijedom svega prethodno rečenog, a ponajviše zbog po nama po nama nepotrebnih izmjena zakona u dijelu liberalizacije hrvatskog tržišta otpadom, dozvoljavanjem uvoza oporabljivog otpada, a nažalost i određenih kategorija opasnih otpada kao što vidimo, klub SDP-a bit će suzdržan prilikom glasanja o ovom prijedlogu zakona. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika Hrvatske seljačke stranke, zastupnica Petir. Uvaženi gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, zastupnice i zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke evo do današnjeg izlaganja državnog tajnika je davao uvjetnu podršku ovom zakonu, obzirom da je državni tajnik ovdje obećao da će prihvatiti amandmane Odbora za zaštitu okoliša i Odbora za prostorno uređenje, a koji se odnose na ograničavanje uvoza opasnog otpada. Možemo reći da ćemo mi u klubu HSS-a podržati ovaj zakon, jer za nas u HSS-u doista nije bilo prihvatljivo uvođenje opasnog otpada kako je to predviđeno ovim izmjenama i dopunama zakona. Sigurno da je pitanje zbrinjavanja otpada izuzetno važna okolišna tema, ali sve više i ekonomska tema i da danas kad govorimo o ovom zakonu treba istaknuti da osim usklađivanja sa Zakonom o koncesijama ovaj zakon je i poprilično važan zbog rada tijela i državne uprave i jedinica lokalne samouprave kad je riječ o samom gospodarenju otpada. Istaknuto je već u prethodnim raspravama da se predloženim zakonom omogućuje uvoz uporabljivog otpada u Republiku Hrvatsku i da se usklađuje prekogranični promet otpadom sa uredbom Europske zajednice o pošiljkama otpada. Predloženim zakonom ujedno se mijenjaju odredbe kojima se regulira postupak plaćanja naknada za gospodarenje posebnim kategorijama otpada na račun Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od strane proizvođača i uvoznika proizvoda od kojih navedeni otpad otpad potječe i mi smatramo da je to doista uvođenje reda u gospodarenje otpadom. Izmjenama zakona omogućeno je iskorištavanje vrijednih sredstava otpada koji ako se definira

Zakonom je predloženo i rješenje naknade troškova državi ukoliko sanira lokacije visoko opterećene opasnim otpadom, a kada je onečišćivač poznat ali nije izvršio sanaciju ili je odbija izvršiti. I tu bih voljela spomenuti jedan primjer koji je aktualan, koji je potresao hrvatsku javnost o kojem ste raspravljali ovdje u Hrvatskom saboru i na terenu. To je pitanje sanacije tvornice “Salonit“ u stečaju i sanacije onih onečišćenja koja su nastala radom tvornice, pa bih podsjetila uvažene zastupnike i zastupnice ali i hrvatsku javnost što se sve u tom slučaju događalo i zašto su u tom kontekstu ove izmjene i dopune Zakona o otpadu izuzetno važne. Naime, prije otvaranja stečajnog postupka 2004. godine vlasnik “Salonita“ d.d. iz Vranjica bio je Jozo Čurković za kojeg vjerujem svi znate da je izvan zemlje. U stečajnom postupku otvorenom 2004. godine prijavljena su potraživanja preko 300 milijuna kuna od strane raznih vjerovnika. Rješenjem Inspekcije zaštite okoliša u srpnju 2006. godine naloženo je stečajnom upravitelju, a radi zaštite okoliša i zdravlja ljudi da provede postupak sanacije radi zbrinjavanja azbestno-cementnog otpada iz kruga tvornice. Isto to nije učinjeno već je zatraženo od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva da ministarstvo osigura financijska sredstva za sanaciju. Vlada Republike Hrvatske donijela je zaključak u studenom 2006. godine kojim je zatražila provođenje postupka sanacije azbestno-cementnog otpada iz kruga tvornice “Salonit“ d.d. u stečaju. Zaključkom saborskog Odbora za zaštitu okoliša o problematici onečišćenja azbestom u Republici Hrvatskoj 27. lipnja 2008. godine. Zaduženo je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Fond za zaštitu okoliša da provedu hitne i stručne odnosno sanaciju kave na kojoj se nalazi nogometno igralište Omladinac u Vranjicu, da se provede sanacija tvornice “Salonit“ d.d. u stečaju i sanacija “mravinačke kave“. S tim u vezi ministarstvo i fond poduzeli su sve pripremne izvršne radnje vezane uz navedene sanacije. Cijeli postupak sanacije predstavlja jednu cjelinu koja je podijeljena u nekoliko faza. Do sada je provedena sanacija azbestno-cemetnog otpada iz kruga tvornice “Salonit“ d.d. u stečaju na lokaciji “mravinačke kave“. Zbrinuto je preko 8 tisuća metara kubnih azbestno-cementnog otpada. Isto tako, provedena je sanacija kave na kojoj se nalazi nogometno igralište Omladinac u Vranjicu, te je u tijeku izrada projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za sanaciju “mravinačke kave“. Vrijednost ovih radova iznosi preko 79 milijuna kuna. Procjenjuje se da će ukupna ulaganja fonda do završetka sanacije “mravinačke kave“ dekontaminacijom unutarnjih i vanjskih prostora tvornice “Salonit“ d.d. u stečaju i sanacija “obale Kosica“ iznositi oko 200 milijuna kuna. Zakon o otpadu koji sada imamo propisuje mogućnost povrata uloženih sredstava države kada je poznat vlasnik što u ovom slučaju jest. I posjednik opasnog otpada koji je bio dužan provesti postupak sanacije i zbrinjavanja, ali to nije učinio, a u ovom slučaju to doista nije učinio pa je taj taj posao na sebe preuzela država. Međutim, te odredbe koje danas imamo ne daju kvalitetno rješenje za povrat uloženih sredstava i upis zakonskog založnog prava kada tu sanaciju izvrši država. Stoga je nužno prihvatiti predložene odredbe Zakona o otpadu o kojima danas raspravljamo, jer mislim da se svi slažemo da bi bilo nepošteno da država uloži 200 milijuna kuna u tu sanaciju, a da ne dobije povrat tih sredstava. Ono što bih ja voljela ovdje ako je moguće državni tajniče jedino dobiti kao odgovor, jer naravno mi podržavamo ove izmjene i dopune Zakona o otpadu kao što sam rekla obzirom da ste prihvatili amandmane odbora. I mislim da se ovim izmjenama i dopunama zakona rješavaju važna pitanja kao što je ovaj primjer tvornice “Salonit“. spomenuto je u uvodnom dijelu zakona da nisu potrebna dodatna financijska sredstva u proračunu. Ovo je više retoričko pitanje, ali potkrijepit ću ga i primjerom jer naime da li je doista razina nadzora graničnih prijelaza dobra i da li su naše inspekcijske službe doista dovoljno kapacitirane da bi uspješno mogle kontrolirati i prekogranični promet otpada. To vas pitam zbog toga, jer mislim da ipak treba osigurati nešto novca, da treba ipak kapacitirati naše službe, upoznati višeg inspektora, educirati ih. Isto tako kada je riječ o carinskim službama jer se sjetimo što se dogodilo nedavno kada je kamion sa oznakama BiH prošao kroz Hrvatsku vozeći otpadno željezo koje je zračilo 50 puta više od prirodnog. Zračenje su otkrili slovenski carinici, nisu obavijestili naše carinike. Ali je poanta u tome da je taj kamion prošao kroz cijelu Hrvatsku i da nitko od naših službi nije primijetio da se nalazi radioaktivni materijal na kamionu. Zbog toga mi se čini važno, nije dužno da se to definira u samoj preambuli zakona. Ali mi u klubu HSS-a pozivamo i ministarstvo i Vladu Republike Hrvatske da doista nešto više novca uloži u kapacitiranje inspekcije zaštite okoliša. Ne samo te inspekcije, ali ona je važna za realizaciju ovog zakona i za nadzor, nego i svih inspekcijskih službi jer taj novac ne treba žaliti, to ne treba smatrati izdatkom zbog toga što počesto donesemo zakone u Hrvatskom saboru koji su vrlo kvalitetni, a onda u praksi na terenu padamo, za nadzor provedbe i ovog zakona i drugih zakona važne su inspekcijske službe i mi podržavamo napore i zahtjeve ministarstva da se tu uloži više novca. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Eto, nakon stupanja na snagu Zakona o koncesijama, potrebno je Zakon o otpadu uskladiti sa spomenutim. U protekle 3 godine ostvareni su uvjeti i osigurani kapaciteti za kvalitetnu i učinkovitu oporabu korisnog otpada te više nema potrebe za ograničavanjem uvoza oporabljivog otpada. U provedbi zakona uočene su potrebe za određenim izmjenama radi jasnoće i preciznosti teksta. Zakonom se usklađuje prekogranični promet otpadom s uredbom … /Govornica se 1013/2006 u dijelu koji se odnosi na izvoz i provoz neopasnog otpada radi zbrinjavanja. Bitna pitanja koja se usklađuju sa Zakonom o koncesijama odnose se na djelatnosti gospodarenja otpadom kako slijedi. kako slijedi. Za koje se koncesije dodjeljuje, određuju se davatelji koncesije, rokovi na koje se koncesije dodjeljuju, odnosno trajanje koncesije, potrebna dokumentacija za nadmetanje, kriteriji za odabir ponuditelja, sadržaj odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja te ugovora o koncesiji. Koncesija za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom kao komunalne djelatnosti daje se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje komunalno gospodarstvo. Dalje, nadopuna zakona je i u nužnosti da se u korist Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti uplaćuju naknade radi pripreme, provedbe i razvoja sustava povrata, skupljanja, uporabe i zbrinjavanja posebnih kategorija otpada. Htjela bih na kraju podvući da se izmjenama zakona omogućilo iskorištavanje vrijednih svojstava otpada koji ako se definira kao otpad i ako kao takav završi u okolišu jest opasan, dok kao sirovina može biti oporabljen u korisni materijal. Budući da eto, predlagač usvaja amandmane koji je podnio Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje, zastupnici kluba Hrvatske narodne stranke ocjenjuju da ovim nadopunama i izmjenama imati ćemo pozitivne učinke pa ćemo podržati ovu nadopunu i izmjenu zakona. lijepo uvažena zastupnice. U ime klubova više nemamo prijava. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva se prijavila uvažena zastupnica Mirjana Ferić-Vac. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Donositi zakon po hitnom postupku koji nije potrebno u ovom trenutku niti ovako usklađivati s europskim zakonodavstvom nije nužno, nije potrebno, nije ni opravdano i nije ni potkrijepljeno. Kako bi o nekim točkama u člancima u ovom zakonu raspravljali sa dovoljno podataka, a osvrnuti ću se prvenstveno na onaj dio gdje se radi o uvozu otpada, članku 4. Želim vam reći nešto, gospodine državni tajniče. U Hrvatskoj postoje županije u kojima su se razvili pogoni za reciklažu, za oporabu pojedinih sirovina, papira, stakla, plastike, ulja itd. Da bi mogli o tome odlučivati na ovaj način i ovako kako je gospodin u ime odbora, kolega zastupnik argumentirao, valjalo je napraviti jedan registar iz kojeg proizlazi koliko takvih pogona ima, koji je njihov kapacitet, koliko zapošljavaju ljudi, s jedne strane i registar koliko, barem npr. u nekoliko županija postoji realno takvog otpada u Hrvatskoj. Da bi zapravo shvatili da onda postoji eventualno potreba uvoza za postojeće kapacitete proizvodnih pogona. No međutim, to ne proizlazi iz nikakvog vašeg obrazloženja niti iz bilo kakvoga bilo kakvoga dokumenta koji bi pratio ovaj prijedlog. Tim prije što će se prema EU direktivama malo drugačije stvari morati posložiti. Također sam apsolutno protiv toga da se uvozi opasni otpad. Pa kakve mi nove kategorije uvodimo u zemlju u kojoj štitimo okoliš? Kakve mi nove prostore otvaramo u toj zemlji za one koji će stvarno uvoziti opasni otpad, koji će onda na račun građanki i građana Hrvatske trebati negdje zbrinuti, deponirati itd. U ostalom, jučer je kolega Franić govorio o Strategiji energetskoj i o vlasničkom udjelu Hrvatske u nuklearki Krško. Pa i tamo nastaje taj udio otpada za koji Hrvatska itekako mora puno izdvojiti sredstava da bi se zbrinuo. Osobno želim reći za taj članak 4. da je pitanje kontrole jedno ključno pitanje. Nama danas prođu zaista kamioni koji sadrže koji sadrže radioaktivni otpad, a da naše službe to, u krajnjoj liniji ne primijete. Jedna je stvar. Druga stvar, ako će to osigurati funkcioniranje postojećih reciklažnih proizvodnih pogona, onda to ima nekog smisla, ali mora biti ograničeno. Nama se ne može desiti da se uvezu ponovno nekakvi stari frižideri od kojih se nešto iskoristi, da, nešto se reciklira, a opet ostaje ogroman broj nezbrinutog otpada kojeg treba negdje deponirati. I nama se ne može desiti zato što će netko iskoristiti srebro iz neke vrste otpada kao što je baterija da uveze baterije jer je ono što ostaje iza toga apsolutno nedozvoljivo da se uvozi. Uostalom ni danas sa našim baterijama koje deponiramo u Hrvatskoj ne znamo kuda ćemo i što ćemo. Prema tome, ovaj zakon se donosi očito da se prebrodi neko vrijeme zašto i iz kojih interesa nije dobro špekulirati. Ako postoji nepovjerenje prema službama koje kontroliraju ovakvu vrstu posla, onda ga to jednim zakonom treba otkloniti. Čudim se da idemo u pravcu povećanja opasnog otpada i čudim se da nismo ovo popratili bolje. Mi danas znamo da u Hrvatskoj se vraćaju plastične boce, da nedostaje plastičnih boca recimo za pogone koji recikliraju plastiku, ali da ste jedan takav dali onda bi bili sigurni da je to tako. Ovako pretpostavljamo. Mi znamo da se danas vraća daleko više boca od stakla i druge staklene ambalaže, ali opet niste dali o tome neki podatak koji bi nam pokazao tu relaciju da će nam propasti ne znam 4, 5 tisuća radnih mjesta ukoliko to ne napravimo. A onda takav zakon to mora strogo i isključivo ograničiti. U ovakvom slučaju nema potrebe za hitni postupak, nedorečen je, neodređen prema budućim interesima građanki i građana Republike Hrvatske na našoj Strategiji zaštite okoliša. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo zastupnice. Imamo jednu prijavu za repliku, uvaženi kolega zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite kolega. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče. Pa kolegice, vi ste upravo ovako sa ovim dijelom kada ste spominjali pitanje koji su to kapaciteti koji će prerađivati taj oporabljivi otpad i na konstataciju da bi trebali imati i znati koji su to kapaciteti, sigurno nije dovoljno ovo što je rečeno u ovom uvodnome dijelu da su osigurani uvjeti i osigurani kapaciteti za uvoz oporabljivog otpada u Republici Hrvatskoj. Mi iz uvodnog izlaganja državnog tajnika, a i iz ovog materijala ne vidimo koliko je toga otpada bi trebalo se i omogućilo da se uveze, a i gdje bi se taj otpad i prerađivao. Mislim da je to jedno od ključnih pitanja u ovome dijelu, jer znademo šta se sve može dešavati sa uvozom otpada, ali isto tako možemo i znati da otpad koji se nalazi i kod nas da li je on na učinkovit način i prerađen. Uz to pitanje još ovo što ide uz ovo, a to je pitanje uvoza, odnosno provoza opasnog otpada. Mislim da je to jedno od ključnih također pitanja zbog kojega sigurnost naših građana i ljudi može biti u velikom smislu ugrožena. Zbog svega toga i jedno i drugo sigurno da bi trebalo imati jednu širu raspravu, a ne ovakav jedan hitni postupak. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Odgovor na repliku eventualne neke manipulacije. To ne želim vjerovati. Ali se može desiti ukoliko ne znamo koliko postoji onoga što se može reciklirati, koliko pogona, dakle registar. A uostalom još i u članku 3. gdje vi govorite da država može sanirati. Pa država mora, država je dužna brinuti o tim stvarima. Država ne može a da može. Ona mora. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Dalje se za raspravu prijavio uvaženi kolega zastupnik Anđelko Mihalić. Izvolite kolega. **Mihalić, Anđelko (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolege i kolegice saborski zastupnici. Evo ja sam isto tako kao što su moji prethodnici govorili i predsjednik mog Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo gospodin Jerko Rošin, isto tako i gospođa Petir uz uvjet da se prihvate ovi amandmani koje je dao odbor, onda ću biti za taj prijedlog zakona. Naime, situacija u Republici Hrvatskoj u zadnjih 10 godina glede pitanja zbrinjavanja otpada je bitno uznapredovala i situacija je puno bolja nego je to bilo prije 10 godina. Društvo u cjelini više pažnje pridodaje tom problemu koje je zapravo i možda najveći problem i naše i naše države i svake druge, dakle zaštita čovjekovog okoliša. Sama ova zadnja, zadnje dvije, tri godine kada postoji odvojeno skupljanje PET ambalaže bitno je popravilo situaciju na na lokalnim deponijama, ali isto tako moram reći da ne znam koja županija, možda vrlo malo županija ima danas riješeno pitanje lokacije za gradnju deponija. Dolazim iz sjeverozapadne Hrvatske i imao sam možda tu sreću ili nesreću što sam bio načelnik jedne općine gdje smo dugi niz godina imali velikih problema oko deponija i međutim uspjeli smo to zahvaljujući i fondu i ministarstvu riješiti na jedan izuzetno dobar način. To je bila jedna velika deponija na samom ulazu u grad Varaždin, i dugi niz godina građani na tom području su imali velikih problema sa time. Jednom dobrom politikom mi smo uspjeli to riješiti i sanirati, a sada sama pomisao. Kada sam morao prisustvovati ovome i izmjeni, prijedlogu i izmjeni dopune Zakona o uvozu opasnog otpada govori da imamo i svojeg otpada previše mi nije baš dobro sjelo, međutim kada sam čuo i kada smo razmotrili dobro na tom odboru i došli do zajedničkog suglasja oko prihvaćanja ovih amandmana, mislim da je to dobro. I sada je bilo firmi koji su smatrali da imaju kvalitetno postrojenje i rješenja za uporabu takvog pa nazovimo ga opasnog otpada koje dolazi izvana, to nije bio slučaj. Mi moramo puno više edukacije i puno više novaca dati u inspekcijske službe, a ne da građani krišom i u strahu anonimna pisma pišu i gradonačelniku Varaždina i meni i ostalima kada se dogodi takva pojava. Inspekcijske službe tu trebaju biti jasne i rezolutne i zabraniti bilo kome da se bavi tim poslom tko nema tko nema ama baš sve uvjete kako propisuje zakon. Onda je bolje dati onim firmama i bolje to sve legalizirati, nego na način mimo zakona da se takav otpad uvozi u Republiku Hrvatsku i da se ovdje na koje kakve načine deponiraju i odlažu. Činjenica je da je tijekom rata puno opasnog otpada došlo u Republiku Hrvatsku i poslije toga svega puno, puno novaca i fond i ministarstvo i jedinice lokalne samouprave su uložile u sanaciju takvog stanja. Moram nadalje reći da je najvažnije, podvlačim najvažnije kvalitetno pripremiti uvjete za provođenje ovog zakona, ne štedjeti novce još jedanput govorim za edukaciju ljudi. Mi danas na terenu imamo velikih problema sa inspekcijskim službama. Znam da nema inspektora dovoljno. I kada se pojave određeni problemi onda se na adekvatan način ne reagira i onda se na drugi način i sokoli te ljude koji će se sada vjerojatno htjeti manje više svaki treći baviti tim poslom. To je inače unosan posao. Uvoz bilo kakvog otpada i preko granična trgovina sa otpadom je unosna. Da li u ovom ili u onom smjeru. Mi smo imali jedan slučaj prije 10 godina kad je bila priprema gradnje jedne tvornice u Varaždinu koja danas zapošljava 3 tisuće radnika ... Čuli ste svi za tu tvornicu. Ali oni su tu trebali imati i štavljenje i proizvodnju kože. Svaki dan bi imali 100 tona otpada. Ja sam bio protiv toga da na području naše općine bude izgrađena takva tvornica, pa usprkos toga što su oni evo zaposlili danas 2 tisuće ljudi. Ali ipak se nije to dogodilo. Danas se tamo odvija šivanje itd. i evo to je jedna tvornica koja spada sada u red možda i najboljih tvornica u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Ali mi smo toga momenta procijenili da nam je važnije zaštiti okoliš i sve ostalo, nego prihvatiti bilo kakvu proizvodnju i onda što se događa kasnije. Kasnije se obično često puta dogodi, ne velim da bi se to dogodili sa Boksmarkom. To je jedna izuzetno dobara i kvalitetna firma i znam gazdu i direktora te firme koju vode. Međutim, dogodi se često puta stečaj. Gazda ode, a problemi ostaju Republici Hrvatskoj i zato tu treba voditi. To se isto dogodilo sa Vranjicom. I da nije bilo ovdje intervencije države pitanje kakva bi situacija bila dolje na terenu. Dakle, još jedanput velim ako će to biti, a događalo se i sada i sada se moglo voziti velikim dijelom taj otpad. Onda neka to bude pod kontrolom i da se radi da se radi na najbolji mogući način kako to propisuje zakon. A svi oni koji se neće pridržavati toga, trebaju biti sankcionirani. I zato trebamo imati educirane ljude koji će znati se nositi sa tim problemima. Naravno ne isključujemo tu i ulogu lokalne samouprave. Ne mogu načelnici i gradonačelnici žmiriti na takve pojave. Moraju znati što se dešava u njihovim sredinama. I vjerujte mi da će onda sigurno biti puno bolja situacija nego što je sada. Hvala lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo kolegi zastupniku. Imamo dvije replike prijavljene. Najprije uvaženi kolega Gulić Krešimir. Izvolite. **Gulić, Hvala potpredsjedniče. Pa htio bih samo nadopuniti na kolegu Mihalića i reći da treba pohvaliti u svakom slučaju ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, jer mislim da u zadnjih nekoliko godina od kada je evo preko ministarstva i djeluje fond, moramo biti sretni da evo stvarno više nemamo guma, auto olupina, frižidera, ne znam sve što smo imali po našim šumama, potocima i poljima. I stvarno mislim da na taj način stvarno puno učinjeno. Ne samo to, nego su otvorena nova radna mjesta, i stvarno je to sve za pohvalu. Moram reći u svakom slučaju da je Zakonom o otpadu iz 2008. godine gdje je dozvoljeno da jedinice lokalne samouprave sklapaju koncesije, da više se ne obračunava otpad prema kvadratima. To je bilo stvarno stvarno jedna šteta da su građani plaćali. Ako ima veliki stan, a unutra živi jedan član da su plaćali prema kvadraturi, jer svi znamo da smeće i otpad ne čine kvadrati nego čine ljudi. Tako da je pohvalno da se to sada obračunava prema jedinici mase ili volumenu ili prema članu kućanstava. I tu je isto bilo nekakvih primjedbi od nevladinih udruga da bi trebalo to ukinuti prema broju članstva u obitelji. Mislim da treba ostati, jer se radi o stambenim zgradama gdje se ne može drugačije nego jedino upravo prema broju članova obitelji. Htio bih reći i što se tiče, i pošto sam član Odbora zašite okoliša da ću u svakom slučaju podržati ovaj zakon. S tim da se prihvate amandmani našeg odbora i isto tako da se dozvoli uvoz materijalnog oporabljivog otpada. A po ... ima kapaciteta kod nas. A mogu reći primjer da kod mene u Bistri postoji jedna takva novo otvorena tvornica za reciklažu elektroničkog i električnog otpada. Da nema dovoljno posla za svih 30 djelatnika. Pa zašto ne bi uvozili nešto od toga ako možemo znači zaposliti te ljude da rade možda i u dvije smjene i da taj otpad koji je sekundarni poslije se ponovo vraća u proizvodnju i mislim da će biti korist za sve.

Treba biti sve pod kontrolom i slažem se i rekli smo to. To će biti u amandmanima i sadržano da bude pod kontrolom ali da bude i pod kontrolom jedinica lokalne samouprave. Vi znate da jedince lokalne samouprave donose prostorne planove, određuje gdje će biti ta područja. To mora biti pod kontrolom. A isto tako inspekcijske službe i ministarstvo i fond mora respektirati i mišljenja i uvažavati jedince lokalne samouprave, jer budite sigurni da svaki na svom terenu sigurno vodi brigu o tome i hoće da mu bude situacija najbolja.

deponije u Varaždinu. Sanirana je najveća deponija u Hrvatskoj u Jakuševcu u Zagrebu također. Međutim, da ne bi stvarali utisak kako sve jedinice lokalne samouprave mogu i trebaju otvarati deponije, valja se upoznati sa direktivama Europske unije i sa onim što smo već prihvatili u tom smislu. onda malo lokalnu samoupravu, neću reći stišati, ali staviti tamo gdje Hrvatska treba biti što se tiče toga. Nema rješavanja otpada bez razdvojenog otpada. A u tom pravcu bi bilo nužno isto tako izvršiti i nekakve zahvate u smislu savjetodavnoga postupka novoj stanogradnji. Mi u novoj stanogradnji nemamo uslove razdvajanja otpada. U stanovima novima koji se grad, u zgradama koji sadrže jedan određeni broj stambenih jedinca. Prema tome, to nije izolirani sustav, to je sustav koji ima svoj lanac pa tako onda i u tom smislu. Dakle, upravo ovo što je kolega na kraju naveo u svojoj replici novo otvoreno proizvodno tijelo koje koristi otpad elektronički itd., e to je sad pitanje registra gospodine državni tajniče. Da mi znamo šta postoji znali bi se odrediti. Ne, nama se sad upravo u tom prostoru može desiti da rastu poduzeća koja će samo zavisiti od uvoza a neće ga biti ovdje. Dakle, ako je mjesto za nered kreirano onda je kreirano a to se nije smjelo dogoditi donošenjem zakona. Hvala lijepa. To je u redu kolegice jer ovo što vi napominjete ja samo želim reći kada bio u Beču a oni normalno veliki grad imaju velikih i problema, imali su sa komunalnim otpadom pa sam pitao kada su koliko je taj proces tekao i koji je bio dio najsloženiji onda su kazali da je najdulje bio dogovor sa 600 tisuća bečkih domaćica da se otpad već kod prvog odlaganja stavlja tamo gdje treba a vele onda ostali postupak je išao mnogo brže. Odgovor na repliku kolega Mihalić. Izvolite. Pa ja moram reći da ta sanacija tog otpada u Knegincu je negdje paralelno tekla i sa sanacijom otpada u Jakuševcu. Bila je uključena država ali jedinica lokalne samouprave je provela natječaj i vjerujte mi da ima dovoljno znanja i pameti i na lokalnom nivou. Ta deponija je sanirana na način da je danas oko te deponije iznikla jedna od najboljih poduzetničkih zona u Hrvatskoj. Nitko tko je god dolazio dole i tko je god a ima 60 investitora u toj zoni, nitko nam nije postavio pitanje šta je ovo, dakle da je to izuzetno a to vidite na ulazu kad ulazite u Varaždin kako i na koji način je ta deponija uređena. Ja sam rekao na taj način će sigurno i druge jedinice lokalne samouprave urediti pa to i jest direktiva Europske unije. I vjerujte mi i strane firme iz Njemačke i Austrije su kupovale tamo parcele, parcele, grade pogone. Eto vidite, mi to znamo raditi samo kad postoji i nekakav politički konsenzus kojeg ovog momenta nemamo za odabir, to gospodin potpredsjednik zna, za odabir lokacije za zbrinjavanje otpada sjevero-zapadne Hrvatske. Hvala lijepo. mi smo i tu konsenzus postigli jer tu postoje određene norme o čemu je govorila kolegica a to i predstavnik ministarstva zna jer sve to skupa ono o čemu smo govorili ovdje tko stvara otpad mora ga i platiti, ali mi moramo voditi računa da stvaramo prihvatniju cijenu pa barem kad je riječ o komunalnom onda da bi to bilo prihvatljivo onda se to mora raditi za barem 500 tisuća stanovnika a to onda određuje odmah i normativ koliko takovih lokacija treba a onda ih treba opremiti u onome o čemu smo svi skupa govorili, što svi skupa želimo kako to treba ići. Idemo dalje sa raspravom. Uvaženi kolega Goran Heffer. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče. Prateći malo javnost u pogledu koja se bavi pitanjima otpada, oporabe itd. evidentno je da uz recimo Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o golfu da je taj dio javnosti toliko uzbuđen da bi se reklo da ovaj zakon odnosno ovaj prijedlog zakona spada u kategoriju vrlo kontroverznih zakona i puno je mišljenja i za i protiv ovoga zakona. Puno je razloga za ovo a ja ću se isto evo poput mojih kolega prethodnika skoncentrirati samo na ovaj problematični članak 4. kojim se u izmjenama i dopunama mijenja članak 47. iz onoga prethodnoga do do sada još uvijek važećeg zakona. Dakle, opće je poznato da se u našu državu uvozi gotovo sve i svašta. Teško je naći nekakav proizvod na tržištu da barem u nekakvoj varijanti ili u nekakvom obliku ne dolazi iz uvoza. Evo, prijedlogom ovoga zakona ćemo sad i otpad uvoziti i u prvom redu ono što je najnezgodnije, ono što je najproblematičnije u ovom prijedlogu i opasni otpad. Sama riječ opasni je toliko moćna da kad nekome kažete da uvozite nešto opasno onda se logično postavlja pitanje zašto jer mi nemamo dovoljno opasnosti u našoj državi nego još moramo nešto opasno i uvesti. Ovdje se prijedlog izmjena ovoga članka pravda jednim obrazloženjem u kome se kaže da je u protekle tri godine su ostvareni uvjeti i osigurani su kapaciteti za kvalitetnu i učinkovitu oporabu korisnog otpada a u cilju veće gospodarske učinkovitosti. Smatrajući ovdje dakle i opasni otpad korisnim otpadom jer postoje neki elementi unutar toga otpada koji su iskoristivi u smislu oporabe odnosno pretvaranja u neke druge materije materije ili tvari, ili materijale kako god ih nazvali. Ono što je bitno ovdje za istaknuti, da jedan značajan dio i stručne javnosti ali i ove rekao bih ekološke javnosti koja funkcionira ili djeluje na razini javne svijesti o potrebi osiguravanja jednoga zdravijeg života se baš ne slaže sa ovom činjenicom da u prethodne tri godine su osigurani kapaciteti da bi se mi mogli sad uhvatiti u koštac da tako kažem i sa uvoznim otpadom a ne samo sa onim koji je kod nas postojeći. Prethodnici su isticali kao vrlo pozitivnu činjenicu to što je nestalo sa naših ulica, sa različitih područja prirodnih dijelova šuma, polja itd., ove pet ambalaže kako se to kaže, dakle nekakvih polimernih proizvoda koji su naravno po svojoj oporabivosti, mi koji predajemo to u školama povremeno moramo studentima reći da to oporabivost je najbliže recimo recikličnosti odnosno recikliranju iako to nije potpuno adekvatno da bi shvatili novu inačicu. Dakle, to jeste činjenica koja pokazuje da se primjena tih proizvoda može ponovno učiniti ekonomski efikasnom ali i zaštititi okoliš. No, nije to uvijek baš tako lijepo. Ja svaki dan kad putujem Vinkovci-Osijek recimo na fakultet prolazim pored dvorišta staroga Olta gdje su ogromne količine što oblikovanih kako bi se reklo bala toga pet otpada, što u vrlo rasutom stanju tako da me podsjeća na prilaz nekim gradovima u Bosni i Hercegovini, kad dolazite pa kad imate široko polje na prilazu, hrpu plastičnih vrećica, boca itd. To dvorište Olta je recimo postalo takvo jedno područje gdje se može naši kažem ne samo ono što je skupljeno i na taj način oblikovano nego i u priličnoj mjeri razasuto, dakle isto tako onečišćeno. No nije poanta to moje rasprave. Dakle, ono što želim reći da opasni otpad u sebi može skrivati brojna svojstva koja za nas nisu toliko naizgled opasna do trenutka kada ih ponovno dirnemo, odnosno kada uvedemo u nekakvu preradu. Tu je moguće imati i eksplozivnost i oksidativnost i nadražljivost i kancerogenost i ono što mi najmanje razumijemo recimo nekakvu mutagenost jer se razvija na genetskoj razini itd.. A ono što možemo naći u prirodi, dakle, svakodnevno, govoreći o našem otpadu od razno raznih smola, od razno raznih ljepila, boja, otpadnih ulja, baterija, akumulatora itd., je itekako velika količina da se postavlja stvarno pitanje da li određeni stručni krugovi koji se ne slažu sa time da mi imamo kapacitete za preradu još i nečega što bi došlo iz uvoza su zaista, opravdani su, dakle, takva pitanja. Mi smo imali više slučajeva, ja znam recimo iz tamo moje bliže okoline, iz Vukovara, da su pokretane određene inicijative gospodarske koje su temeljene upravo bile na oporabljivosti određenih sirovina koje su dakle, nakon svoga perioda iskorištavanja bile odbačene. Događale su se situacije da tvrtka zbog određenih opravdanih ili neopravdanih razloga, u to ne možemo ući, su prestajale sa radom pa su ogromne količine takvoga otpada u poprilično nekontroliranim uvjetima ostajale. Ovdje se izuzetno slažem sa opaskom da je pitanje sankcioniranja, odnosno saniranja bolje rečeno takvih situacija treba ići o trošku onoga tko je onečistio. Jer onečišćivač nije samo onaj koji je nešto stvorio nego i onaj koji je prikupio. I sada ako netko prikupi ogromne količine takvog otpada za nekakvu oporabu i ne oporabi, dakle, ne pretvori u nešto što mora biti neopasno za okoliš bez obzira ako je ušlo kao opasni otpad mora bit neopasno što za okoliš, što za ljude naravno u prvom redu, ako to nije učinio treba snositi troškove da se to sanira. I sada u svemu tome, vratiti ću se na početak, postavlja se pitanje treba li nam u svoj toj situaciji još i uvozni opasni otpad. Puno je takvih pitanja i ja pratim ove rasprave na

predmet koji se zove materijali na poljoprivrednom fakultetu i mogu reći da mi je vrlo vrlo upitna ova izmjena u zakonu koja je jednostavno izbacila iz staroga zakona pojam opasno. I u javnosti je jako teško obrazložiti takvu jednu činjenicu. Jako teško je obrazložiti. Kao ljudi koji komuniciramo sa javnosti sa ljudima koji se možda ne razumiju u dovoljnoj mjeri u pojam oporabivosti određenih materijala, s jedne strane bismo trebali ih malo educirati u tim stvarima. I ja vjerujem da je edukacija koju je provodilo i ministarstvo i svi ostali, svi ostali, dakle, naravno i mediji urodila plodom utoliko što sami kažemo nemamo više takvoga otpada po ulicama, u prvom redu pet ambalaži i sličnih stvari, ali trebalo je detaljnije, ozbiljnije, pažljivije ovu problematiku s javnošću, u prvom redu sa ljudima koji se malo bolje razumiju, pa funkcioniraju, djeluju u okviru različitih ekoloških udruga razraditi, vidjeti da li je ovaj element zaista toliko važan za ovaj zakon i da li je zaista toliko bitan za Republiku Hrvatsku u nekakvom gospodarskom smislu pa ga staviti u izmjene zakona. Upravo iz tih razloga što mislim da zakon nije dovoljno pažljivo pripremljen u odnosu na javnost ne mogu ga podržati jer pitanje opasnog otpada je pitanje koje zahtjeva puno temeljitiju pripremu prije donošenja u zakonskoj proceduri. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Iscrpili smo i prijave za pojedinačnu raspravu. U ime predlagatelja izvolite državni tajniče. Poštovani gospodine potpredsjedniče, zastupnice i zastupnici. Evo vrlo jedan kratak osvrt, zahvaljujem inače na raspravi koja je vrlo konstruktivna i ima i korisnih prijedloga i sve to će i tako s vremenom biti ugrađeno jer ovo je već mislim treća, četvrta izmjena zakona, teško se prati, pa vidim i po diskusijama da ljudi često puta ne primijete da su neke stvari već riješene kroz zakon, pa ovim novelama to ide, nedostaje pročišćeni tekst, nažalost to je dužnost i po zakonu i po poslovniku Sabora, pročišćene tekstove donosi Odbor za zakonodavstvo. Što se tiče hitnog postupka, hitni postupak je predložen iz razloga usklađenja Zakona o koncesijama. I to je točno i dano u obrazloženju zašto zakon ide po hitnom postupku. Naravno da se najveća rasprava razvila oko ovoga uvoza otpada s naglaskom na opasni otpad. Sigurno da nismo na pamet sa ovom odredbom, da smo je amandmanom koji ćemo prihvatiti Odbora za zaštitu okoliša i uređenje, da smo to pitanje na primjeren način mislim riješili podaci o količinama otpada u Hrvatskoj postoje, za njih je zadužena Agencija za zaštitu okoliša po zakonu ima ih i Fond za zaštitu okoliša. Prema tome, podaci se vode. Činjenica je jedna da u zadnje vrijeme najveći broj zapošljavanja negdje od 2004., '05. kada je počeo Zakon o otpadu kada je općenito počela cijela ta primjena ovog zakona i sustava gospodarenja otpadom da je tu dovodilo se najveće zapošljavanje. I činjenica je da se otvaraju ja bih rekao novi pogoni za oporabu, za proizvodnju sirovina za ovo i da nam se javljaju, kako nama u ministarstvu tako i u fondu za zaštitu okoliša a prateći količine koje se prikupljaju, zbrinjavaju, oporabljuju i slično da nedostaje određenih određenih količina, odnosno otpada koji bi se mogao preraditi kao novi proizvod odnosno …/Govornik se ne Slažem se i s vama, ali vezano za inspekcije, ali moram reći jedno. Naši inspektori zaštite okoliša rade danonoćno, svi imaju pasivno dežurstvo. Kad god nazovete, i subota i nedjelja, naši inspektori zaštite okoliša izlaze na teren. To smo dokazali u bezbroj slučaja, znaju to i udruge. Prema tome, mi također imamo i stalno raspisan natječaj. Sigurno da inspektora nikad dosta, ali kažem naši inspektori zaštite okoliša stvarno obavljaju svoj posao u okviru zakona i obavljaju ga danonoćno. prvog dana za tu inspekciju imamo određeno pasivno dežurstvo i preko ovoga centra 112 nema nikakvih problema da naši inspektori ne izađu teren ako se dogodi bilo kakav incident ili se nešto primijeti. Tu se često kad se govori o otpadu, moram reći, možda se malo brkaju pojmovi, ali često puta dođemo na to da počnemo raspravu o komunalnom otpadu. Za komunalni otpad su nadležni komunalni redari po Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Njih zapošljavaju i trebaju ih imati jedinice lokalne samouprave. Ne može država na svaki otpad na koji se naleti, ja govorim sad o komunalnom i običnom, ne govorim o ovim tamo gdje država za posebne kategorije otpada u određenim slučajevima ne može svugdje istrčavat i da ljudi samo zovu ministarstvo. Nama se često dešava u kabinetu da ljudi zovu da je negdje odložen nekakav otpad na nekoj livadi, to je stvar stvarno komunalnog redara jer se radi o komunalnom otpadu. I onda komunalni redar ne izađe van. Pa komunalni redar ima ovlasti i po komunalnom redu i jedinice lokalne samouprave imaju to ovlaštenje kroz Zakon o komunalnom gospodarstvu i kroz ovo da mogu izricati i prekršajne kazne i sl. Mi ćemo ići ići sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu koji sam već najavio kod izmjena i dopuna Zakona o komunalnom gospodarstvu i svjesni smo toga da i tim komunalnim redarima treba dati jače i veće ovlasti, jer se često puta dešava znate ono pitanje pitanje povrede prava vlasništva jer on smije zakoračit na tu parcelu ili ne smije zakoračit na ovu parcelu. Što se tiče da država može sanirati, što je gospođa Vac rekla. Država je odgovorna za to stoji u ostalom tekstu zakona o otpadu. Ovdje stoji stipulacija može iz razloga što je prvenstveno obveza vlasnika da to sanira. I ovdje je stavljeno može ako ovaj to ne učini, što ne znači da država tu neće intervenirati ako netko odbije ili ne sanira. U svim slučajevima do sada koje smo imali najveći nam je bio ovaj Vranjic, sve je pokazalo da smo svoju obvezu izvršili i još je izvršavamo. Toliko ukratko. Kažem još jednom oko ovog uvoza otpada. On je i zakonom određen. Kad se cijeli zakon uzme i odredbe, ne samo ove izmjene i dopune, neće se moći ništa uvesti, a da ministarstvo za to neda određene dozvole, neda određene suglasnosti i ne vidi kamo i gdje to ide i u kakvo postrojenje to ide radi prerade. Stoga mislimo da ne bi trebalo od način praviti paniku jer to će biti pod kontrolom i budite sigurni da će se zakon u tom smislu provoditi. Evo ja vam zahvaljujem svima na raspravi i molim vas da podržite ovaj zakon i usvojite ga kad se za to steknu uvjeti. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti.